Prelazimo na - Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe Predlagatelj – Klub nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i zastupnika HGS-a, Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada RH dostavila je mišljenje. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili. U ime predlagatelja, gospođa Kosor. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Bit ću vrlo kratka jer je prijedlog izmjene i dopune ovoga zakona za koji naravno znam da neće biti prihvaćen, ali svejedno. Mislim da je poruka koja bi se poslala iz Sabora, odnosno iz sabornice kad bi se prihvatile izmjene i dopune ovoga zakona bila dobra i bila prihvatljiva, pogotovo u vremenima kad smo evo pred rebalansom proračuna tek što smo ga donijeli, dakle imamo ozbiljne probleme sa državnim proračunom, naravno posebno sa rashodima državnoga proračuna. pred vama zbog činjenice što smatram da zakon uvijek i u svakom trenutku treba pokušavati prilagođavati stvarnome životu, pokušavati uočavati nedostatke i naravno pogotovo kad se radi o financiranju izborne promidžbe političkih aktivnosti, dakle kad se radi o financiranju političkih stranaka. Jer sve se mijenja samo evo, financiranje političkih stranaka, onih koji imaju zastupnike ili vijećnike na državnoj ili na lokalnoj razini se uglavnom ne mijenja. Dakle, što je glavno u ovoj izmjeni i dopuni zakona? Kriterij. Dakle temeljni kriterij po kojem se strankama, parlamentarnim strankama, dakle strankama koje osvoje zastupnička mjesta u Hrvatskome saboru, ali jednako tako vijećnička u gradovima, županijama i općinama, dodjeljuju sredstva iz proračuna, dakle državnog ili lokalnih, najvažniji temeljni kriterij jest broj zastupnika, odnosno broj vijećnika. I to je kriterij prema kojem se na početku mandata odlučuje o količini novca poreznih obveznika kad govorimo evo o Parlamentu, zadržat ću se na tome neprekidno ne spominjem i lokalnu razinu. Dakle, temeljni kriterij je broj zastupnika. Oni koji osvoje više, dobivaju iz državnog proračuna više, oni koji osvoje manje, dobivaju manje. Moje mišljenje je da taj temeljni kriterij treba protezati od početka mandata do kraja mandata. Dakle, ako je kriterij broj zastupnika i zastupnica jer podsjećam da za zastupnice političke stranke dobivaju 10% više. Dakle, ako je to temeljni kriterij, onda ga treba protezati u svakom trenutku mandata. Dakle, ako se broj zastupnica i zastupnika u nekom klubu, nekoj političkoj stranci smanji, moj prijedlog je da se smanje i sredstva iz državnoga proračuna i tako redom, dakle na lokalnoj razini koja se dodjeljuje toj stranci jer je to novac poreznih obveznika i ponavljam, ako je kriterij broj mandata, broj zastupnika i zastupnica onda on mora vrijediti u svakom trenutku. Dakle, tamo gdje se smanjuje, treba smanjivati i sredstva. Moj prijedlog nije da se, odnosno naš prijedlog nije da se ta sredstva onda daju onom zastupniku ili zastupnici koji bi bio, koji bi otišao iz stranke i iz kluba ili koji bi bio izbačen iz stranke i kluba, nego da se ta sredstva vraćaju u državni proračun. U trenutku kad imamo ovako tešku situaciju, mislim da bi to bilo i logično i pošteno. Dakle, vratiti u proračun pa neka Ministarstvo financija rasporedi ta sredstva tamo tamo gdje je najhitnije. Jer ako uzmete da se po pojedinom zastupniku i zastupnici kad govorimo o Parlamentu godišnje dobije nešto manje od 350 tisuća kuna, onda za cijeli mandat, naravno možete izračunati koliko je to. To su sredstva koja nisu beznačajna. Svaka lipa i svaka kuna državnoga proračuna jest velika kao kuća i svaka ta lipa i svaka ta kuna mora se upotrijebiti na pravi način. Dakle, ponavljam, moj prijedlog nije za tim da se zastupnicima koji odu ili koji budu izbačeni iz stranaka u nastavku mandata taj novac dodjeljuje, nego da se vrati u državni proračun. Jednako tako upozoravam na činjenicu koja podupire ovu tezu. Zastupnik i na to obratite posebno pozornost, to ni ja nisam prije vidjela dok nisam počela pozornije čitati odredbe ovoga zakona. Zastupnika koji je izabran primjerice u Hrvatski sabor kao nezavisni zastupnik ili zastupnica dobiva na početku svoga mandata koji traje 4 godine, dobiva sredstva iz državnoga proračuna, znamo svi koliko je to, mora naravno podnositi izvješća o trošenju toga novca, itd. Ako tijekom mandata, bilo kada, nakon prvih 6 mjeseci, nakon godinu dana, dvije, taj zastupnik ili zastupnica odluči ući u neki klub ili u neku stranku, postati dio neke stranke, parlamentarne stranke, novac koji je dobio na početku mandata ostaje mu, i dalje će tijekom četiri godine dobivati on taj novac. Znači, taj novac neće pripasti stranci u koju je ušao ili ušla, nego pripada njemu. Dakle, imamo disbalans u zakonu, onaj koji je izbačen ili je otišao jer je nezadovoljan politikom vodstva stranke, taj ne dobiva ništa, onaj koji je ušao u neku stranku i podebljao klub, taj i dalje dobiva svoj novac, nije ga dužan davati stranci. Dakle ovim primjerom potkrepljujem prijedlog da se sredstva vraćaju u proračun. To je jedino pošteno, to nije stimulacija ljudima da odu, to nije stimulacija nezadovoljnima da odu, da napuste klub ili da napuste stranku jer ako odu i napuste stranku neće dobiti ništa ali će porezni obveznici dobiti nešto i to nešto moći će se naravno puno, puno korisnije upotrijebiti. upotrijebiti. Dakle, evo završno, kolegice i kolege, razmislite o ovom prijedlogu, a nastavno na taj prijedlog evo u budućnosti jer nas čeka rasprava o rebalansu državnog proračuna, predložit ću općenito smanjenje sredstava koja se izdvajaju za stranke kao što sam učinila 2010.kada sam vodila stranku, kada smo se tada odrekli 10% u teškoj situaciji koja je bila bolja nego što je ova danas kada smo se odrekli 10% i vratili u državni proračun. Mogli bismo to učiniti tako i sada jer sve se mijenja i sve se smanjuje, samo sredstva za financiranje političkih stranaka stoje i ostaju uvijek vječna. Hvala vam lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku Damir Kajin. Izvolite. Da, gospođo Kosor nitko sretniji od mene kada bi ovaj vaš prijedlog zakona jednostavno zaživio, ali nažalost to neće proći. Ja sam za, ali znam da nažalost neće proći. Mi koji smo van recimo to tako, tih stranačkih struktura sve financiramo samo i doista nemamo ništa. Oni koji su na vlasti, a to potvrđuju i neki recentni slučajevi od prije tjedan dana ili ne znam koliko, ne da imaju samo zaposlenike, proračune lokalne samouprave, ove financije novcima raspolažu komunalnih poduzeća, vi gospođo Kosor nemate ništa. Mjesečno trošite tisuću eura da možete funkcionirati. Ja nemam ništa, gospođa Holy nema ništa i nitko ne traži da dobije jednu kunu nego da novac ide lijepo u državni proračun. 350 tisuća kuna puta 4 ili 5 to je već neki respektabilan novac, ali znam da to neće biti moguće. Svi raspolažu novcima od udruga, od manjinskih zastupnika, od stranaka, od manjina prije smo o tome razgovarali ali nezavisni zastupnici nemaju apsolutno apsolutno ništa, koliko god da su neovisni osim onih 15 tisuća 200 ili 300 kuna koliko iznosi naša plaća. I konačno, I konačno, točno ste primijetili, nezavisnim zastupnicima kada odluče prijeći u neki klub ili zarotirat se sve ostaje, e pa to nije fer. I nešto bi po tom pitanju trebalo učiniti ali nažalost ostat će vama moja podrška a to nažalost neće biti dovoljno. Hvala. Odgovor gospođa Kosor. se postići konsenzus kao što će se sada oko ovoga postići konsenzus ali po mom mišljenju suprotnom i negativnom smjeru. Ali ste dobro primijetili, dakle mi imamo sada zastupnike u Hrvatskom saboru prvog i desetog reda. Dakle da ste išli na izbore kao nezavisni imali bi sredstva mogli bi normalno raditi, ovako nemate ništa. Međutim ovo što danas imamo jednako tako je dobar temelj i strankama odnosno čelnicima koji se žele riješiti onih koji koji im smetaju strankama da ih frknu van ali im novci ostaju do kraja mandata. I o tome naravno treba razmišljati. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime Vlade ministar Arsen Bauk. Izvolite ministre. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dobro ste primijetili gospođo Kosor, doći će do određenog suglasja između nas i HDZ-a što se inače rijetko događa i određenog nesuglasja između nas i vas što se u zadnje vrijeme isto tako rijetko događa, ali dobro to je sada druga stvar. Dakle, ja sam shvatio ovaj zakon koji smo čini mi se konsenzusom donijeli prije, a bio je jedan od uvjeta isto tako u pregovorima, osim onih odredbi koje je ukinuto Ustavni sud pa ćemo morati uputiti izmjenu ovoga Zakona o financiranju Ustavnom sudu i popraviti malo ove prekršajne i administrativne sankcije da da se sudovi ne bave lokalnim vijećnicima koji dobiju tisuću kuna onda moraju podnijeti izvješće i onda revizija 90% posla troši na kontrolu izvješća nezavisnih vijećnika u lokalnoj samoupravi koji je ukupno možda milijun kuna dobiju, a stranke dobiju ipak puno više ili da se ne svodimo na pitanje da li jedan zastupnik koji je izabran sa nezavisne liste ujedno je vijećnik u županijskoj skupštini u gradskom vijeću mora otvoriti tri računa ili jedan. I kako će onda pravdati kada nastupa kao gradski vijećnik kada nastupa kao županijski vijećnik kada nastupa kao zastupnik. Dakle tih nekih nelogičnosti ima i mi ćemo uskoro izmjenama zakona pokušati popraviti te nelogičnosti. Što se tiče raspodjele novaca redovno godišnje financiranje i za troškove kampanje, ja tu imam drugu dilemu, a to je da li je to novac za političke stranke ili je to novac i za nezavisne. Ja ću otvoreno reći ja smatram da nezavisni vijećnici i nezavisni zastupnici ne bi trebali uopće biti financirani iz proračuna, to je moj stav vjerojatno je manjinski čak ali ja ga mogu izreći. I mislim da koliko god imali rezerve prema političkim strankama pa i danas stranke moraju se referirati na određene radnje drugih članova stranke pa prema tome tu ipak postoji jedna odgovornost i kolektivna odgovornost i politička odgovornost ne samo pojedinaca nego i njihovih stranaka pa mislim da u tom kontekstu su oni ipak uređenije organizacije nego što bi to bili određeni pojedinci koji nastupaju i naravno, dakle to je ono što se tiče zakona u cjelini. Što se tiče konkretno ovog prijedloga imamo samo jednu dilemu, dakle vi ste rekli da bi gospodin Kajin da je izabran kao nezavisni zastupnik imao mogućnost a ja kažem da gospodin Kajin da je bio nezavisni kandidat ne bi bio zastupnik tako da to možemo raspraviti. A kada je već izabran na zajedničkoj listi koalicije onda naravno, doduše ja bih naravno volio u drugome dijelu da, drugome dijelu bi. A gle, ja mislim da ne bi. Da je 2011. godine izašao kao nezavisni kandidat sigurno ne bi prošao, evo to možemo. Možda sada bi, ali onda ne bi. Evo da se malo popravim. Također što se tiče kriterija po kojem bi se iz proračuna raspodjeljivali sredstva za političke stranke možemo govoriti o ukupnom iznosu. Ona su čini mi se određena ukupnim postotkom proračuna rashoda, pa se onda ili taj postotak može smanjiti pa će se ukupno proporcionalno smanjiti svima ili će se smanjenje rashoda u rebalansu smanjiti i ukupna osnovica, pa će se smanjiti ponovo izdaci za političke stranke. Ali je dobro da taj dio bude određen iz proračuna između ostalog i zato što na lokalnoj razini neovisno o stranačkim bojama izvršne vlasti i većine u vijećima se ponekad zaobilazi zaobilazi financiranje političkih stranaka gdje je u zakon stavljena i čak visoka kazna za gradonačelnike i načelnike ukoliko i pročelnike financija ukoliko ne isplaćuju sredstva temeljem sastava vijeća na lokalnoj razini. I da sada idemo konačno ono u srž. Dakle, dilema je da li će se sredstva raspodjeljivati temeljem rezultata izbora ili temeljem, bit korigirana za promjene koje se dogode između, nakon izbora u mandatu, da. Dakle, to je legitimna politička dilema za koju ja smatram da je ovakvo rješenje korektnije, a to je da se ono što su građani izabrali barem u ovome formalnom ili financijskom dijelu sankcionira sve četiri godine i tu se možemo složiti ili ne složiti a da se eventualno prelasci ili promjena stranačke strukture dakle reflektira na nekakve političke odnose, na to da li će se promijeniti većina ili manjina, da li će se promijeniti određeni odnosi u radnim tijelima, da li će netko formirati novi klub to je također politički legitimno a da ovaj dio ostane temeljem rezultata izbora. U toj dilemi Vlada RH ostaje na onome da ostaje, dakle da se ipak u prvi plan uzme volja građana izražena na izborima a naravno ja se apsolutno slažem da je cijeli klub HDZ-a izabran na listama gdje je pisalo kao nositeljica liste vaše ime. Ali to je njihova, to neka oni žive s time. Ja s time nemam problema. Zahvaljujem. **Kajin, Damir (Nezavisni)** A gospodine ministre, vi možete govoriti u svoje ime. Ja mislim da bih prošao i tada i sada i prije toga. Ali dobro, pustimo sada to. Ja nemam nikakvih rezervi do stranaka, dapače. Hrvatska tako funkcionira, tako funkcionira vjerojatno cijela zapadna Europa, tako ćemo funkcionirati i u buduće. Ali znate što je problem? Ono čime vi sada isto tako zaključujete. Gospođa Jadranka Kosor, recimo. Pa ona je nosila liste, ona je sastavljala liste, ona je krojila liste. Članovi HDZ-a ovdje u prvim redovima molili su je da dođu na te liste, zahvaljivali što su na tim listama, što im je osigurala egzistenciju i tome slično. Ali što ćemo. Sila što ono bi narod rekao boga naprosto naprosto ne moli. Ali danas kada je netko nezavisni zastupnik da se razumijemo, nitko ne očekuje. Pa znamo da neće nitko dobiti niti jednu lipu, niti tražimo. Ali zašto se to ne bi vratilo u državni proračun? Iako pazite, sve ono čime funkcioniramo, funkcioniramo sa onim što naprosto imamo u džepu. Nitko sa strane nikome nije dao niti jednu kunu. Da li smo mi sada ravnopravni? Da li nismo? O tome nekom drugom prilikom. Ja neću reći da da biti u Saboru član zastupničkog nekoga kluba ili ovoga sastava nije privilegija u ovoj zemlji. Ali još jedanput ću vam reći. Sve čime funkcioniramo i raspolažemo to moramo izdvojiti iz vlastitih prihoda. Hvala. Odgovor, izvolite ministre. što se tiče tih prognoza, rezultata izbora do sad sam uglavnom pogađao iako uvijek postoji mogućnost da se prvi put pogriješi. Da li bi sad bili izabrani ne znam, nisam sa time još detaljnije bavio. Što se tiče unutarnjih odnosa u političkim strankama i načinu sastavljanja lista postoje različiti kriteriji, ali oni su propisani statutima političkih stranaka. Neke stranke za sebe tvrde da su demokratičnije od drugih, neke tvrde da ove druge nisu demokratičnije. Nekad ta demokratičnost unutar stranke nema nekakve korelacije sa dobrim rezultatom izbora, nekad ima. Prema tome, neke se političke stranke u provođenju svog programa unutar sebe organiziraju kako misle da je najbolje, a sud građana će biti onaj koji će reći koliko će od njih tko dobit zastupnika i samim time i sredstava iz proračuna kada već govorimo o temi financiranja. Što se tiče statusa nezavisnih zastupnika ja ne mislim da bi, odnosno mislim da iznos koji se dobiva, a koji je jednak iznosu koji dobiju političke stranke da je neprimjereno velik po meni. Ja sam za govornicom rekao da smatram da ne bi trebao iz tog proračuna dobivati ništa, iz tog dijela. Dakle, jedan zastupnik jer politička stranka ima određene svoje obaveze zakonske koje mora napraviti. Mora imati redovno sastanke svojih tijela, mora održavati kongrese, sabore, konvencije, kako se to već zove. Mora, također ima određene statutarne obaveze dok nezavisni pojedinci to nemaju. Da li da se onda dodatno financiraju, ne znam. Ali za ove troškove bi se trebao riješiti na drugačiji način, a ne iz redovnog financiranja političkih stranaka. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi ministre, rekli ste da će se vjerovatno postići konsenzus oko ovog zakona. Pitanje postizanja konsenzusa oko ovog zakona je neupitno budući da je stvar i razuma i logike. Netko tko je ušao u ovaj Sabor ili u gradsko vijeće ili na nekakvu poziciju sa stranačke liste znači da je bio i financiran sa sredstvima te stranke i potpuno je prirodno da sredstva ostaju stranci. Isto tako je prirodno nekom tko je izašao svojim imenom i prezimenom kao nezavisna lista da zadrži taj dio sredstava jer je i sam uložio u izbore. Tako da je to po meni neupitno i samo postizanje konsenzusa je stvar razuma i zdrave logike. Hvala. Izvolite ministre. Što se tiče nadoknade troškova izborne promidžbe, to je jedno, i tu se slažem da bi oni koji sudjeluju u izborima trebali dobiti nadoknadu i nezavisni i ovi stranački. Što se tiče redovnog financiranja političke aktivnosti tu smatram da ne bi i to sam evo i sada i javno rekao i iza toga stojim i dalje. Hvala. Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa. Mislim ja mogu replicirati, a mogu i kao predlagateljica tako da, ali dobro replicirat ću. Gospodine ministre dirnuli ste me i iznenadili. dvojako reagiram na vaše izlaganje. Iznenadili ste me zbog činjenice da ste kazali da gospodin Kajin da je išao kao nezavisni ne bi nikako prošao. To mi je vrlo neobično s ovog političkog aspekta jer je vaša stranka bila ta koja je predložila gospodina Kajina za istarskoga župana i stajali ste žestoko uz njega. Dakle, vjerovali ste po tome da on zapravo nema nikakve šanse. To nije dobro. Dakle, to apsolutno nije dobro. Ja mislim da bi gospodin Kajin da je išao kao nezavisni pak prošao jer koliko je dobio glasova za župana toliko bi dobio glasova pretpostavljam i kao nezavisni pa bi prošao i bio bi zastupnik u Hrvatskome saboru. A dirnula me činjenica da ste evo nakon ove rasprave koja je bila pristojna cijeli dan o Ustavnom zakonu ali ipak na trenutke napeta dobili odobravanje i od nekih kolega iz oporbe koji su vam žestoko oponirali. oponirali. Dakle, to je lijepo kao što rekoh postojat će ipak na kraju jedno lijepo suglasje. Međutim, vaša konstatacija da nezavisnim zastupnicima ne biste dali sredstva je dosta oprečna. Oprečna je sa Ustavom. Dakle ponavljam, mi i danas imamo zastupnike prvog i desetoga reda jer ovo je zakon među ostalim o promidžbi, o izbornoj promidžbi pa pretpostavljam da neki zastupnici koji su danas ovdje u takvoj poziciji da nemaju ništa žele isto tako izbornu promidžbu i na to imaju pravo, to je njihovo ustavno pravo. Međutim, dakako neće dobiti ni lipe. I to je taj disbalans o kojem ja govorim. Hvala. Odgovor, izvolite ministre. **Bauk, Arsen (SDP)** Ovo prvo što ste rekli ja vjerujem da ću se uspjeti nositi s time da se određeni članovi Sabora u ovoj temi slažu sa mnom, a u većini drugih ne slažu. To ću vjerojatno uspjeti preživjeti. A gledajte, a prošli tjedan su me oko istog zakona kritizirali većina tih zastupnika i LGBT udruge. Doduše sa različitih stajališta, a ovdje nastupamo sa istih stajališta. Ali nema veze. Što se tiče prognoza za zastupnika Kajina ja sam govorio, možda nisam bio dovoljno precizan, vjerujem da se to iz konteksta vidjelo, o parlamentarnim izborima 2011. godine. Dakle, da je izašao kao nezavisni kandidat a a bio je član IDS-a dotada i zastupnik, predstavnik kluba zastupnika i potpredsjednik stranke i sad da ne nabrajam cijelu njegovu povijest to smo imali nekoliko puta čuti da je onda izašao kao nezavisni zastupnik u trenucima kada se očekuje objektivno promjena vlasti mislim da ne bi prošao.

a ako mislite da bih za svaku rečenicu trebao pitati premijera što da kažem onda nek stalno on dolazi pa će onda on govoriti u ime Vlade RH. Dakle, ja ću svoje mišljenje u Saboru izgovarati dokle god to budem mogao, a kad to ne budem mogao onda više neću biti član Vlade. Prema tome, molim vas da me ne ograničavate u iznošenju svog mišljenja o temi. A da ne bih dalje provocirao raspravu samo ću još reći da je isti Ustav na snazi bio do 2004. godine kada nezavisni zastupnici ni vijećnici nisu imali pravo na financiranje iz proračuna. A što se tiče financiranja promidžbe onda ja sam se sad izjasnio da sam za to da se nadoknade troškovi promidžbe. Govorim o troškovima političkog djelovanja nezavisnih zastupnika koji ne bi trebali biti u istoj razini sa članovima stranaka. Eto, hvala. Hvala i vama. Ja sam samo želio da se koncentriramo na temu, na zakon, da ne idemo van. A dapače da možete govoriti. I Boro Grubišić, replika. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** naime govorim iz, da kažem iskustva naše stranke na izborima za lokalnu samoupravu 2007. iz državne uprave i svih ostalih dobili smo tumačenje da čovjek koji je izabran sa liste HDSSB-a u županijsku skupštinu odmah nakon izbora a prije konstituiranja županijske skupštine je dakle izašao iz HDSSB-a. HDSSB za njega 4 godine nije primao i osvojili smo 5 mandata, a primili smo naknadu za samo 4. I to uz obrazloženje da je on prije nego što je konstituirano predstavničko tijelo izašao iz HDSSB-a. Ali je bio na izborima na listi HDSSB-a. Kako sad, evo vi ste ministar uprave, je li to ispravno tumačenje ili nije?

Dakle, čini mi se da u zakonu koji je donesen 2010. i dalje piše u trenutku konstituiranja. To bi trebalo možda popraviti da piše u trenutku proglašenja konačnih rezultata izbora pa kad sam to najavio izmjene onda ćemo vjerojatno to obuhvatiti evo tu je pomoćnik pa će to zapisati i smatram da ako je to tako pisalo i ako je tako primijenjeno da su onda točno rekli, a kako bi trebalo ali mislim da bi trebalo pisati u trenutku proglašenja Konačnih rezultata izbora pri čemu to još postoji onda dilema s koalicijskim listama i mi smo u Zakonu o lokalnim izborima motivirali stranke da prije izbora potpišu koalicijske sporazume da se točno zna na listi tko je i pripada kome i oni koji nisu to napisali sad su u problemima sa zamjenama jer mora ići prvi sljedeći jer se nisu dogovorili tko će koga mijenjati ili tko je čiji član, pa evo nadam se da ste zadovoljni odgovorom. Hvala. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu.

Ništa ja namjerno ne radim nego sam se samo htjela zahvaliti ministru uprave koji je ako ste primijetili među rijetkima a ja zapravo ne mogu se sjetiti ni jednog primjera da ministar ostane i da iznosi stajališta Vlade na prijedlog zastupnika i to još oporbenog zastupnika i to zaista ozbiljno mislim, to je dobar primjer, to je dobra praksa. Ako bismo tako nastavili to bi zaista dovelo do toga da ovo bude ogledni i ugledni Hrvatski parlament. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Davorin Mlakar. Izvolite kolega.

Poštovani gospodine potpredsjedniče. Sad mi ustvari potpuno jasno zašto smo mi jedini klub koji se javio raspravljati o ovoj temi. Radi se naime o tome da su svi iskoristili replike da bi se bavili tu procjenama, razgovarali smo o metafizičkim kategorijama tko bi mogao proći na izborima da je išao kao nezavisni zastupnik, tko ne bi da vodimo raspravu o zakonu u pravom smjeru mogli upozorit kolege da ovo o čem pričaju nema nikakve veze s ovim zakonom. Meni je žao da Vlada misli da gospodin Kajin ne bi uspio u izborima. Evo mi potpuno različito mislimo od njih i nisam potpuno siguran da li je ministar govorio u osobno ime ili u ime Vlade RH. Međutim, radi se o tome da smo vidjeli da je ovaj zakon dotaknuo neke pojedinačne interese pa smo tako čuli gospodina Kajina što misli o ovom zakonu. Mi smo se pripremajući za ovu raspravu željeli ukazati na nešto drugo, nešto što nije bilo predmetom rasprave a čini nam se da je dosta bitno. Bez namjere da procjenjujemo tko bi od kolega uspio u izborima da je bio na stranačkim listama, da je bio nezavisni kandidat ili da je išao samostalno u neke druge izbore a ne za Hrvatski parlament. Mi mislimo da ovaj zakon

nema uopće naznaku da kada bi se eventualno ovakav zakon i donio i prihvatio kada bi on trebao stupiti na snagu, poslovnički on inače u ovim drugim obrazloženjima ima ono što poslovnik od njega zahtjeva. smo već čuli nekoliko puta, suština je da političke stranke koje po sadašnjem zakonu dobivaju sredstva za svoj rad u točno određenom trenutku koji je označen u članku 5.stavak 2 a to je da dobivaju sredstva za rad nakon konstituiranja parlamenta odnosno predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave da se to pravilo treba primijeniti zbog onih ljudi koji nakon tog trenutka više nisu članovi tih stranka koje to svoje pravo ostvaruju. I to možemo reći da je čak legitiman prijedlog jer stvarno je pitanje da li bi stranka trebala dobivati sredstva prema broju svojih članova mada taj broj varira, može češće u našoj praksi, nažalost se pokazuje da pada nego što raste. Međutim, to pravilo onda ili ta medalja ima dvije strane. Ako bi se prihvatio taj način za određivanje sredstava iz kojih se financiraju političke stranke dakle osim onog prvog razloga koji je već naveden ovdje u raspravi a to je da su te političke stranke i ulagale u te kandidate koji se nalaze na njenim listama, moramo znati da je ovaj zakon ovakav posljedica hrvatskog izbornog sustava. Ako bi se dakle prihvatilo pravilo da se strankama uzimaju sredstva za one članove koji prestaju biti njihovim članovima nakon konstituiranja onda bi se mi zalagali za to da se isto tako uvede obveza da ti članovi vrate mandat strankama na čijim listama su se nalazili kada su kretali u izbore jer to su dvije neodvojive stvari. Mandat svakog zastupnika u Saboru pa i u Predstavničkom tijelu nije obvezujući, on može odustati od članstva u pojedinoj stranci i bez obzira na tu činjenicu on će zadržati puni mandat u tom trajanju od 4 godine odnosno koliko mu je vremena nakon rastanka sa strankom ostalo. Ali onda se ne može nedvosmisleno utvrditi da li je taj predstavnik stranke pobijedio dobio na izborima, osvojio mandat samo zahvaljujući svojem osobnom imenu i prezimenu ili dijeli sudbinu i onih drugih koji su iz te stranke, snagom te političke opcije i te političke stranke osvojili mandat. I zbog toga mislimo da ne bi bilo niti opravdano niti zakonito, a niti korektno da oni koji izgube članstvo u pojedinoj političkoj stranci, a na njenoj listi su osvojili mandat u predstavničkom tijelu, da stranka izgubi pravo na korištenje sredstava, istovremeno da ta osoba ne vraća toj svojoj stranci mandat koji je i zahvaljujući njoj osvojila. To je stajalište kluba HDZ-a. Mi se nećemo upuštati u nagađanja tko bi danas bio ili ne bi bio članom predstavničkog tijela da se nalazio ili nije nalazio na određenim listama, ali držimo da je ovakvo rješenje, možda ne najbolje, ali korektno s obzirom na izborni sustav kakav je trenutno na snazi u RH. Zbog toga mislimo da u tom dijelu zakon nije potrebno mijenjati. pak razgovarali o promjenama zakona, Zakon o financiranju političkih stranaka i izborne promidžbe ima dijelova u kojem bi ga se moglo popraviti, osobito s obzirom na iskustvo sa proteklih izbora gdje znamo kakve su obveze bile postavljene političkim strankama, pa i nezavisnim kandidatima za otvaranje računa i za pravdanje svih troškova izborne promidžbe i da bi se u tom dijelu bez obzira što je ovaj zakon bio jedan od zakona koji su nas vodili u EU, da bi se taj zakon u tom dijelu mogao pojednostaviti, a bez obzira na možda jednostavnija rješenja, ostaviti dovoljnu sigurnost da neće biti, da tako kažem, malverzacija u financiranju političkih stranaka, mada bez obzira kako on bio perfektno sročen od sumnje ili od opasnosti da se može manipulirati sredstvima za izbornu promidžbu, teško da da ćemo se preko noći riješiti i da će taj problem ostati možda dulje nego što bismo mi to željeli. Zbog svega toga mislimo da ako je ovo prijedlog za promjenu zakona da zbog ovog razloga zakon ne treba mijenjati. Pojedinačne slučajeve smo čuli, ali vjerujemo da su oni stvarno i na razini lokalne i područne samouprave toliko mali broj da ne može to biti osnovni razlog da se taj zakon zbog toga mijenja. Hvala vam lijepo. Pa kolega Mlakar, slažem se sa vašom raspravom u potpunosti i mislim da nije dobar način na koji se krenulo govoriti o ovoj temi, a pogotovo od strane predstavnika Vlade kad je omalovažio vrijednost jednog našeg kolege, saborskog zastupnika na način da mu izriče svoju procjenu i sud s obzirom na to da je kolega Kajin već ovdje dvadesetak godina i zasigurno je pokazao i na zadnjim izborima da on ima podršku određenog broja ljudi. E sada, tu se čulo i mnogo drugih misli, a jedna od tih ide za time da smo mi, većina nas ovdje, ovdje došli sa livade. Netko nas je primjetio na livadi i mi smo došli ovdje. Mislim da iza svakog od nas valjda stoji određeni politički rad, određeni politički angažman, da stranke sa svojom hijerarhijom imaju pravo procjenjivati i odlučivati tko su ti koji smiju ili ne smiju, koji mogu ili ne mogu završiti negdje i da je to ono što bi trebalo biti temeljni cilj svakoga, a ne, evo, netko je voljom nekoga ovdje ili nekom voljom nekoga nije ovdje. Zbog toga i ovaj zakon u ovakvom prijedlogu pojavljuje se u trenutku kada pojedinac smatra da to treba biti drugačije. Do sada je nažalost bilo i drugačijih razmišljanja o istom prijedlogu zakona, ali u drugačijim situacijama. Mislim da svima nama treba biti zajednički cilj da se donose najbolje odluke, ne prilagođene pojedincima nego grupacijama, većini, hrvatskom društvu, itd., itd., a ne da se po pojedincima slažu prijedlozi zakona pa da dobivaju onda i imena. **Batinić, Milorad Hvala lijepa. Uvaženi kolega Borić, to stvarno nije više jedinstven slučaj. Mi već imamo u praksi ove Vlade više primjera kada smo zbog pojedinih interesa donosili neke od zakona da bismo regulirali trenutno stanje, bez obzira na činjenicu da to možda nije bilo najsretnije rješenje. pridružujem vama u ocjeni da je nedopustivo da Vlada bez obzira na, ako hoćete miroljubiv nastup pojedinih ministara se stavlja u poziciju da nagađa kako bi tko od saborskih zastupnika prošao u bilo kojim od izbora, bez obzira radilo se o lokalnim, parlamentarnim, predsjedničkim ili ko zna, europskim izborima koji su nam pred vratima. Mislim da ovaj, kako bih ga nazvao, olaki način za raspravu o jednom od bitnih zakona, nažalost poodmaklo je vrijeme popodnevnih sati pa parlamentarne stranke nisu pokazale velik interes, a mogle su iskoristiti ovu priliku da kažu nešto o tome kako se treba korektno financirati politički rad i kako ga se može kontrolirati. Umjesto toga mi smo se odveli u rasprave o tome tko bi procjenjivao vrijednost svakog od kandidata na mogućim izborima i kakve su njegove šanse ovisno o tome kojem klubu bi se eventualno pridružio. Mislim da na ovaj način Sabor ne smije uopće dozvoliti Vladi da se prema njemu odnosi, ali to je vapaj kao i toliko puta do sada kada smo nastojali pokazati da Vlada svojim načinom se stalno postavlja iznad Sabora. Zahvaljujem. I završno u ime predlagatelja gospođa Kosor. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo očito da bi se ova rasprava mogla raširiti u različitim smjerovima, ali dobro je da ćemo ovdje završiti. To je vrlo zanimljiva tema kako se zapravo dolazi u Sabor, kako se dolazi na liste. Pa naravno dolaze ljudi s imenom i prezimenom ali zna se tko je taj koji zadnji odlučuje i zna se tko je taj tko potpisuje i tako jest i danas i tako će vjerojatno biti i na sljedećim parlamentarnim izborima. Znači bez volje šefa stranke nitko do sada barem ja ne znam za takav slučaj nije došao na listu. Toliko o tome. Dakle ja nisam govorila pro domo sua, a nisam govorila o svom slučaju jer kada bih otvorila tu priču onda bi tu mogla mogla ispričati jedan roman. To nije priča o mom slučaju, a i zakon ne govori o mom slučaju, zakon govori o trošenju sredstava poreznih obveznika. trošenju sredstava poreznih obveznika. Ako je kriterij da stranka dobije novac iz državnoga proračuna koji treba netko zaraditi i uplatiti onda taj kriterij mora biti jednak i važeći od početka do kraja mandata. vraćanju mandata, mandat je koliko se ja sjećam kako piše u Ustavu neobvezujući, dakle mandat pripada zastupniku odnosno zastupnici koji je izvorno izabran. I taj mandat mu nema nitko pravo oduzeti. Da je tome tako, sada ću doći na sebe, govori moj primjer. Dakle unatoč svemu što se dogodilo ipak mi mandat nitko nije uspio uzeti niti oteti. Prema tome, zastupnik kao što znamo i Ustav tako kaže, može glasati kako hoće, može govoriti što hoće i to mu pravo nitko nikada ne može oduzeti. O tome se radi. Dakle hvala vam lijepa na raspravi, hvala lijepa na sudjelovanju i evo moj sljedeći korak bit će prijedlog da se smanje ukupno sredstva za financiranje političkih stranaka. Hvala. Hvala i vama. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno.